Arvoisat edustajat! Kutsun teidät vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään keskiviikkona 29.3.2023, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen edustajille toimitetun ohjelman mukaisesti. Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2023 pidetyssä täysistunnossa Keskustelussa on Mari Rantanen Mari-Leena Talvitien kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2023 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Jenni Pitko Tiina Elon kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille.

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää kokoontua vuoden 2023 valtiopäiville keskiviikkona 12.4.2023 kello 12.